Prelazimo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 567 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i turizam. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu turizma Ivo Mujo će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Mujo, Ivo** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedavatelju, cijenjeni saborski zastupnici. Pred nama je i treći u nizu turističkih zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u saborsku proceduru. Jučer smo raspravljali o zakonu, izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u u ugostiteljskoj djelatnosti, a danas je pred nama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ovim izmjenama i dopunama zakona koji je izvorni donesen 2007. godine, Vlada želi postići tri temeljna cilja, a to je podići standard kvalitete turističke ponude, oživiti seoska područja Republike Hrvatske i spriječiti sivu ekonomiju. I kratko ću samo osvrnuti se na ove tri temeljne izmjene koje su definirane ovim izmjenama i dopunama zakona. Naime, zakon omogućuje da turističke agencije koje koje imaju i koje žele biti DMC destinacijske menadžment kompanije i PCO dakle profesionalni organizatori kongresa to mogu biti uz uvjete koje će propisati ministar posebnim pravilnikom. Ovaj dodatak u samom nazivu agencija će značiti da ćemo se uskladiti sa nama konkurentskim zemljama i značit će da ćemo moći kontrolirati doista kvalitetu usluge koje takve agencije u Republici Hrvatskoj mogu pružati. Set promjena koje se odnosi na seoski turizam je nastavak liberalizacije propisa u cilju poticanja poduzetnika u ruralnom prostoru, odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se mogu mogu i koji se žele baviti seoskim turizmom. Samo je ovo turistički aspekt, aspekt turističke djelatnosti, a u prethodnom zakonu je to bio aspekt ugostiteljstva. Naime, uz niz izmjena ovim zakonom je definirano da obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave seoskim turizmom mogu za svoje goste kojima pružaju uslugu smještaja organizirati i izlete, da mogu za svoje goste koji je sada u povećanom broju, prije je to bila brojka od 50 sada je brojka od 80, a pet puta godišnje i puno veći broj kada se radi o manifestacijama ili o nekakvim događanjima uz prethodnu najavu, mogu organizirati svojim gostima ne samo obilazak svog obiteljskog poljoprivrednog imanja, nego i obilazak i drugih takvih sadržaja i drugih sadržaja u okruženju. Jer smo primijetili da ima veliki interes obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i primijetili smo da oni čak u određenoj mjeri takve stvari i rade, a sada smo željeli to staviti i u zakonske okvire i potaknuti one koji nemaju organiziranu takvu ponudu da takvu ponudu i izdefiniraju. I konačno, nekoliko članaka koji se odnose na sprečavanje sive ekonomije. Ovim zakonom je definirano da svatko onaj tko oglašava svoju turističku ponudu, a nema zato rješenje u prekršaju je. Svatko onaj tko se predstavlja kao turistička agencija, a nije zato dobila rješenje već je prilikom predstavljanja napravio prekršaj kao što i svi oni koji rade mimo zakona i propisa Republike Hrvatske u ovom dijelu, gospodarski inspektor je puno efikasnije i učinkovitije donijeti donijeti rješenje i to usmenim rješenjem u zapisnik i odrediti iznos i visinu kazne. Želimo ovim odredbama potaknuti sve one koji legalno rade, sve one koji rade a nevelika većina je takvih koji rade u skladu sa zakonskim propisima dodatno ih i motivirati. I naravno uz ove tri temeljne grupe izmjena, imamo nekoliko drugih manjih korekcija gdje primjerice matične brojeve zamjenjujemo s OIB-ima i drugim detaljima koji su su definirani jasno u dokument o izmjenama i dopunama zakona, ja ne želim ulaziti u sve detalje. Napomenut ću još i to da je Ministarstvo turizma prilikom izrade samog nacrta prije nego što je pošla na Vladu uskladili sve prijedloge i izmjena sa strukovnim udrugama i institucijama. I da izmjenama ovog zakona neće biti potrebno osiguravanje dodatnih sredstava u proračunu Republike Hrvatske. I predsjedavajući ako dopuštate, na Odboru za za zakonodavstvo su izglasana dva amandmana koja će se uputiti u ovaj Sabor. Oba amandmana su pravne

Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Pa evo bio bih sigurno zadovoljniji kada bi o turističkim temama pričali malo ranije. Sada kada već imamo brojke od 1,5 skoro milijuna turističkih dolazaka i gotovo 5 milijuna noćenja, od čega je u svibnju ostvareno 53% dolazaka ili 745 tisuća praktički praktički 60% ili gotovo 3 milijuna noćenja gdje imamo 6% manje dolazaka gostiju ali 2% više noćenja nego u istom prošlogodišnjem mjesecu. Dakle, možemo sigurno reći da u ovoj situaciji u okruženju imamo u startu sasvim dobre pokazatelje za nastavak turističke sezone. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona nakon što je Hrvatski sabor u rujnu 2007. godine usvojio Zakon o pružanju usluga u turizmu kojim su uređeni način i uvjeti za pružanje tih usluga, pojavila se potreba za novim zakonom poglavito zbog uočene pojave oglašavanja, odnosno reklamiranja nelegalnog pružanja u turizmu. Neposredno ili posredno putem javnih glasila, interneta, promidžbenog materijala ili Danas imamo priliku raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu kojim se predlaže da se takvo oglašavanje propiše zabranjenim, te da se propišu novčane kazne u širokom rasponu zavisno o kategoriji prekršaja do čak 150 tisuća kuna za takvo postupanje. Radi stvaranja mogućnosti specijalizacije i prepoznatljivosti pojedinih turističkih agencija na tržištu kao trgovačkih društva za upravljanje destinacijom i profesionalnih organizatora kongresa, predloženo je davanje mogućnosti ministru turizma, da propiše dodatne uvjete za takve turističke agencije koje obavljaju poslove i pružaju turističke usluge u funkciju upravljanja destinacijom ili organizacije kongresa kako bi uz odobrenja ministra mogle uz naznaku imena turističke agencije koristiti kratice uobičajenog u agencijskom poslovanju kao što je DMC destination management companyc ili trgovačko društvo za upravljanje destinacijom. Ili PSO dakle professional congress organization. Naime, poslovi usluge turističke agencije u svezi s upravljanjem destinacijom i organizacijom kongresa zahtjevni su i značajni kako za turističke razvoj određene destinacije i potrebe tržišta, tako i zbog odgovarajuće zaštite potrošača, te je ocijenjeno potrebnim dodatno regulirati uvjete za njihovo obavljanje. Ja sam stavio još jednu primjedbu možda i tijekom samog odbora da bi trebalo pripazit isto tako, mi znamo da Zakonom o unutarnjim poslovima vodiči ili predstavnici turističkih agencija koji rade i borave 3, 4 mjeseca na području Hrvatske imaju dozvolu za privremeno obavljanje te djelatnosti. strani autobuseri, strane agencije koriste svoje vodiče i iskrivljavaju koji put i povijest i zemljopis Republike Hrvatske pa da se možda i to na neki način vodi briga da se ne dozvoli upravo to jer iz nekih iskustava naših susjeda turističkih zemalja negdje čak i u lisicama završavaju ti koji vode iz drugih zemalja u njihovoj zemlji vode grupe na izlete. Predloženo je također na obiteljsko, poljoprivredno, gospodarskom i šumama omogućavanje pružanja dodatnih usluga, a ne samo onih već obuhvaćenih zakonom kako bi se proširio krug takvih usluga i obogatila turistička ponuda ruralnih krajeva. Tako se predlaže omogućit da se na seljačkim domaćinstvima mogu provoditi poljoprivredne, šumarske, športsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti koje su vezane uz seljačko gospodarstvo. Dakle, sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima, radovima dakle koje te obitelji rade u to vrijeme kao što su berba voća, povrća, ubiranje ljetine, lov i ribolov, vožnja kočijom itd. Iznajmljivanje dakle ima i sredstava, pribora raznoraznih i sličnih prezentacija poljoprivrednog gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru iste posjete registriranim privatnim privatnim etnozbirkama, dakle da se omogućava tim seljačkim domaćinstvima da mogu raditi na neki način i izlete izvan svog kruga, dakle onog samog seoskog domaćinstva. Također se predlaže da uvjet za izdavanje rješenja za pružanje turističkih usluga mora ispunjavat nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva bude pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem odnosno na kojem će se pružati usluge, za razliku od dosadašnjih uvjeta da se mora biti vlasnik istog što se ocijenilo ograničavajućim za razvoj turizma ruralnog područja jer je trebalo mnogo vremena dok bi se riješilo pitanje imovinsko-pravno. Radi bolje učinkovitosti inspekcijskog nadzora te smanjenja dakle sive ekonomije u pružanju usluga u turizmu predložene su određene izmjene u ovlaštenjima gospodarskih inspektora tijekom nadzora, kao i određene izmjene kaznenih odredbi zakona. Predloženim izmjenama i dopunama omogućit će se poboljšanje nekih rješenja važećeg zakona kojih bi posljedica trebala biti povećanje raznolikosti turističke ponude, olakšanje poslovanja gospodarskim subjektima, određena pojednostavljenja propisa i precizniji izričaj odredbi, kao i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućit će se između ostalog legalizacija zakonom neobuhvaćenim usluga u turizmu, a koje se ipak pružaju te učinkovitije suzbijanje postojeće sive ekonomije. Posebno je važna zabrana oglašavanja pružanja neregistriranih usluga u turizmu o čemu imamo cijelu poplavu toga čime će se zaštititi državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prihodi što je najbitnije sustava turističkih zajednica. Ujedno se jamči kvaliteta pružanja usluga za krajnje korisnika, suzbija nelojalna konkurencija neregistriranim pružateljima usluga i to sve već za ovu turističku sezonu zbog čega je potrebno donijeti ovaj zakon po hitnom postupku. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržat ovaj zakon sa ovim spomenutim od strane državnog tajnika dva amandmana. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje izmjena i dopuna Zakona o pružanju usluga u u turizmu jer će se njime omogućiti legalizacija prisutnih, sada zakonom neobuhvaćenih usluga u turizmu, učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, suzbijanje nelojalne konkurencije i lakše poslovanje gospodarskim i drugim subjektima. Prema istraživanju socioekonomski čimbenici pokretljivosti pučanstva na ruralnom području Hrvatske i Grada Zagreba koje je krajem 2006. proveo Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u seoskom prostoru Republike Hrvatske je 29,8% 29,8% nezaposlenih osoba. Ovaj zakon doprinijet će samozapošljavanju i ostajanju mladih obitelji na hrvatskom selu jer se ovim zakonom uklanjaju prepreke za razvoj ruralnog turizma, ali ovaj zakon će također potaknuti i sve one koji rade legalno i u skladu sa zakonom da tako nastave jer se to jedino isplati. Ruralni turizam značajan je čimbenik u aktivaciji i održivom i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovu održivog razvoja pa ga s pravom možemo nazvati budućnošću svjetskog turizma. Jedna od temeljnih prednosti Hrvatske je reljefna klimatska i kulturološka raznolikost područja. Iz toga proizlazi bogatstvo tradicijskih proizvoda i tradicijskih jela. Neki od njih imaju izvozni potencijal, kao što su slavonski domaći kulen, istarski i dalmatinski pršut, zagorski puran, hrvatska mlada junetina, slavonska šljivovica, paški sir, dingač, škrlet, Babić, med, maslinovo i bućino ulje, zagorske štrukle i drugo. Proizvodnju i marketing tradicijskih i inovativnih proizvoda treba poticati kroz prodaju na kućnom pragu i kroz ponudu na obiteljskom seoskom gospodarstvu u ruralnom turizmu, a za to naravno treba osigurati osigurati i uvjete čemu će ove izmjene i dopune zakona pridonijeti. Važnost ruralnog turizma prije svega ogleda se u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranju tradicije, tradicijske gastronomije i turističkih usluga. Jednom rječju, korištenju već postojećih resursa. Razvoj ruralnog turizma bazira se i na održivom razvoju. To se ogleda u revitalizaciji već postojeće tradicijske gradnje, odnosno baštine kojoj se daje nova namjena i to ona turistička. U vremenu kad se mnogo govori, piše i raspravlja o gornjoj granici izgradnje objekata namijenjenih turizma, kad se stvara vrlo veliki pritisak na prostor zbog gradnje novih kapacitata, ruralni turizam potpuno na drugačiji način pokušava objediniti, obnoviti i organizirati prostor. Ruralni turizam nema potrebu za izgradnjom novih kapaciteta već dapače, susreće se sa izazovima kako na najbolji i najkvalitetniji način iskoristiti postojeće strukture. Radi obogaćivanja turističke ponude ruralnih krajeva ovim se zakonom predlaže omogućiti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pružanje još nekih turističkih usluga

za goste koji koriste uslugu smještaja na seoskom gospodarstvu. Uvedeno je također i izdavanje rješenja nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s tim da naravno za to izdavanje trebaju imati i pravo korištenje objekta ili zemljišta u kojem se pružaju usluge za razliku od dosadašnjeg uvjeta, a to je bilo vlasništvo što je predstavljalo svojevrsno ograničenje. U ruralnom turizmu gospodarstva zarađuju kroz izravnu prodaju i ugostiteljske usluge. Hrvatska ima velike mogućnosti za razvitak ruralnog turizma, ali i svih ostalih oblika turizma u seoskom prostoru. Uz naše temeljne prirodne prednosti imamo i Jadransko more sa sadašnjih oko 60 milijuna noćenja turista godišnje. Koliki je to potencijal i kako se može iskoristiti najbolje je pokazala Istra. Međutim, gotovo jednak ako ne i veći potencijal imaju seoska područja uz cijelu jadransku obalu, ona područja koja se nalaze blizu najvažnijih prometnica kojima turisti dolaze na Jadran. Ona koja se nalaze u blizini nacionalnih parkova i parkova prirode, ali isto tako i ona u unutrašnjosti zemlje. Međutim, pretpostavka za dolazak suvremenog turista je stvaranje privlačne turističke destinacije. Novina u zakonu je da ministar turizma može propisati i dodatne uvjete za turističke agencije za korištenje uobičajenih kratica u agencijskom poslovanju za trgovačko društvo za upravljanje destinacijom destinacijom i kao profesionalni organizatori kongresa. Naime, obavljanje poslova upravljanja destinacijom i poslova profesionalnih organizatora kongresa su zahtjevni i značajni poslovi kako za razvoj određene destinacije i potrebe tržišta tako i za zaštitu potrošača, te je ocijenjeno da je potrebno dodatno regulirati uvjete za njihovo obavljanje. Ujedno se omogućava specijalizacija i prepoznatljivost turističkih agencija na tržištu. Upravljanje destinacijom jedan je od ključnih faktora budućeg razvoja i konkurentnosti hrvatskog turizma i pravi je trenutak da se u Hrvatskoj krene u profesionalizaciju destinacijskog menadžmenta. To će pomoći lokalnim turističkim odredištima, a sada je više nego ikada potrebna kvalitetna politika upravljanja ponudom, promocijom i prodajom proizvoda. Ovim zakonom je obuhvaćena i borba protiv sive ekonomije kao i sankcioniranje iznajmljivača na crno među kojima je i veliki broj stranih državljana koji nelegalno iznajmljuju, ali legalno reklamiraju tu uslugu pogotovo na internetu. Sivo tržište se ne može tolerirati, jer osim što nanosi štetu državnom proračunu šteti i lokalnim proračunima. Stoga ovaj zakon ima za cilj nultu toleranciju na sivu ekonomiju i mi u klubu HSS-a podržat ćemo njegovo donošenje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.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

kad smo zapravo sudjelovali u raspravi o liberaliziranju uvjeta u pružanju ugostiteljskih usluga pa se ovaj zakon zapravo, odnosno prijedlog zakona naslanja na tu temeljnu intenciju da se kroz nekoliko vrlo snažnih izmjena i dopuna zakonskih tekstova proširi prostor kreacije, djelovanja, a ako želimo reći i poduzetničke sigurnosti u onome što zovemo ruralni turizam. I naravno danas imamo na stolu i jednu inovaciju koja se odnosi prije svega na posrednike u pružanju turističkih usluga, a to su turističke agencije. Sve ono što je rečeno o potrebi osnaživanja ruralnoga turizma, prije svega o stavljanju u funkciju svih mogućih raspoloživih kapaciteta, da se oni krajevi Hrvatske koji još uvijek nisu valorizirani u turističkom i ugostiteljskom smislu doista i učine takvima stoji i ne vidim da je i jedna stranka u Hrvatskome saboru u tome smislu imala kakvih dvojbi. Činjenica je da ovaj Visoki dom može svojim konkretnim djelovanjem u izmjeni propisa pomoći da se taj prostor za kojega znademo da nije dovoljno razvijen osobito u kontinentalnom dijelu Hrvatske nije razvijen onako kako bismo mi to htjeli i nije razvijen na razini one kvalitete koju vidimo kod drugih naših konkurenata u regiji. Dakle, da se ta razina podigne. Međutim, kao što sam i jučer rekao, a sad ću ponoviti čini mi se da liberalizacija tih uvjeta nije dovoljna i da bi prije svega Vlada Republike Hrvatske, a to znači onda i Ministarstvo turizma, ali ne bih tu eskulpirao niti ulogu Hrvatske turističke zajednice pa i Hrvatske banke za obnovu razvoj morali izgraditi jednu strategiju kroz koju bi se financijskim sredstvima, potporama, prije svega povoljnim kreditima poticala takva vrsta izgradnje i održavanja kapaciteta u ruralnom dijelu Hrvatske koja bi mogla na dulji rok, dakle uspostaviti jedan model održivog razvoja. To svakako u sebi obuhvaća i revitalizaciju graditeljske baštine, jer veliki dio naše zemlje još uvijek boluje upravo od nedostatka dovoljnih financijskih sredstava, pa u mnogo slučajeva i o neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji priječe da se sada napuštena ili zapuštena sela Dalmatinske zagore ali i dijelova Like, Korduna, pa i nekih drugih dijelova Republike Hrvatske više, kvalitetnije i neposrednije stave u funkciju izgradnje odnosno zasnivanja smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u kojima bi se moglo ostvariti one koristi koje neposredno pomažu ljudima u lokalnoj zajednici da žive čitavu godinu od svoga rada. Ali ne samo od svoga rada, nego i od zemlje na kojoj žive. Jer to znači revitalizaciju stočarstva, revitalizaciju poljoprivrednih djelatnosti i to ne na velikim površinama, nego na površinama koje su dostatne za opsluženje seljačkoga gospodarstva, odnosno gospodarstava koja su u funkciji turističke ugostiteljske ponude. Liberalizacija kojoj svjedočimo kroz izmjene i dopune ovih dvaju zakona jučer i danas svakako će tome pomoći. Ali bilo bi daleko bolje kada bi svaka županija imala prostora za djelovanje i za strateško promišljanje kako te resurse staviti u funkciju i kako potaknuti mlade ljude da se vraćaju na svoju djedovinu i da na svojoj djedovini zasnuju takve poduzetničke inicijative od kojih će imati koristi i oni, njihove obitelji, ali i lokalna zajednica. Možemo mnogo toga naučiti iz primjera u samoj Istri koju sam imao baš nedavno mogućnosti obići, ne samo ja, nego i svi i članovi Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, upravo na jednom studijskom obilasku unutrašnjosti Istre gdje smo zapravo željeli vidjeti kako funkcionira kulturna, turistička ugostiteljska ponuda u onim mjestima koja su bila sve donedavno zapuštena i napuštena, a koja danas izgledaju potpuno drugačije, gdje se život vraća, gdje se poduzetničke inicijative podižu na tu razinu koja omogućuje cjelogodišnji život i rad i koje podižu opći standard života ljudi u kontinentalnom ili možda korektnije reći unutrašnjem dijelu Istre. Možemo od njih puno naučiti i pretpostavljam da su i ovi modeli prema kojima se liberalizira ova dva ključna propisa za turizam i ugostiteljstvo, slijedili te vrste iskustava i slijedili rezultate koji su već postignuti. Nama je velika obveza da u razmišljanju o razvoju Republike Hrvatske ne zaboravimo Dalmatinsku zagoru, i da na čitavom području od Knina do Konavala uspostavimo takve modele održivog razvoja koji će nam omogućiti ne samo da Dalmacija u svom priobalnom dijelu funkcionira kao turistička destinacija, već da te svoje zapuštene, napuštene, često puta i na prvi pogled ničije kapacitete starih kamenih sela,

turističkom destinacijom koje nije samo teoretsko pitanje, nego je i pitanje praktičnoga sudjelovanja u tako zahtjevnome poslu, gdje se velika uloga svakako namjenjuje i turističkim agencijama. Turističke agencije, osobito one koje su okupljene u udruzi hrvatskih putničkih agencija, doživljavaju određenu preobrazbu, pa već sad imamo slučaj da se neke od najvećih i najjačih turističkih agencija već sad nazivaju zapravo kompanijama za upravljanje turističkom destinacijom. Dobro je da im pomognemo utoliko da se znade što to točno znači i da licenciranje za obavljanje te vrste djelatnosti bude uređeno, kako bi i oni na svoj način svojim resursima i u sklopu svojih planova razvoja se mogli dobro, kvalitetno koordinirati sa svim ostalim činiteljima razvoja turističke destinacije, a među njima svakako jesu i lokalne vlasti, svakako jesu i pružatelji svih vrsta ugostiteljskih, ugostiteljskih, turističkih i ostalih tzv. vanpansionskih usluga, među njima su i lokalne turističke zajednice. Dakle turističke agencije dobivaju šansu da kroz jedan uređeni sustav mogu u svoj naziv službeno dometnuti i kratice, odnosno nazive koji će ih legitimirati kao kapacitirana trgovačka društva, koja se orijentiraju na menadžment odnosno upravljanje turističkom destinacijom. To dosad formalno gledano nismo imali, ali su naše velike agencije svakako na međunarodnom tržištu se i preko takvih naziva, odnosno pojašnjenja svoje gospodarske uloge, odnosno poduzetničkoga profila i dosad kažem legitimirale. Jednako tako dobro je da Ministarstvo turizma daje šansu da se tako profiliraju i organizatori kongresnoga turizma, jer mi znademo vrlo dobro da je to jedna od najvećih, da je to jedan od najvećih izazova hrvatskoga turizma, dakle upravo činjenica da kapaciteti prispodobivi za razvoj kongresnoga turizma, ali i kvalitetni organizatori jesu deficitarna stvar u strukturi turističkih organizatora i posrednika u Republici Hrvatskoj. Na žalost naši kapaciteti koji su u tome smislu prilagođeni ili definirani ili iznova građeni upravo za pružanje usluga u kongresnom turizmu, mogu se na čitavoj obali možda izbrojati na prste jedne ruke. Od novog hotelskog kompleksa u Savudriji, pa do hotela u Cavtatu, ali između toga nema mnogo takvih kapaciteta koji bi garantirali da Dalmacija napose otoci da primorje mogu živjeti i funkcionirati tijekom čitave godine sa visoko kvalitetnim, pa ako želimo reći i skupim oblicima turističke ponude, jer kongresni turizam to svakako jest. Bilo bi dobro u tome smislu da se nastavi već nekoliko puta izrečena ideja, u koordinaciji razvoja i definiranja prostornih planova naših priobalnih županija, da točno znademo u kojim zonama i s kakvim kapacitetima možemo izgraditi ponudu kongresnoga turizma. U tome smislu dodjeljivanje naziva organizatora kongresnog turizma, turističkoj agenciji svakako nije dovoljno. To jest jedan od koraka u tome pravcu, ali svakako nije dovoljno jer razvoj kongresnoga turizma ovisi o čitavom nizu faktora i iznimno je financijski zahtjevan, ali je kao što to znaju svi koji se turizmom bave visoko profitabilan i ima vrlo snažan tzv. investicijski ciklus, profitabilan investicijski ciklus. Dobro je da se organizacijom kongresa dakle bave licencirane agencije koje mogu odgovoriti izazovima i potrebama standarda, koji se u toj grani turizma nameću, jer se radi uglavnom o gostima visoke platežne moći, gostima izuzetno visoke zahtjevnosti, i gostima koji su uglavnom vezani poslom za događaje koje nazivamo kongresima i događanjima. U tome smislu važno je da te poslove obavljaju oni koji to znaju napraviti stručno, visoko profesionalno, da se taj postupak dade i kontrolirati, uspoređivati i vrednovati, jer Hrvatska ima prostora za razvoj čitavog niza turističkih oblika, ovo jest jedan od njih, i u tome smislu pozdravljamo napore Ministarstva turizma da se u ovim segmentima, dakle upravljanja turističkom destinacijom, odnosno turističkim odredištem organizacijom kongresa, odnosno standardizacijom onih koji se time bave, te napose razvojem svih oblika koji doprinose ruralnome turizmu, dakle da se u ta tri segmenta pomogne između ostaloga i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih propisa. U tome smislu klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Dobrovoljni odustanak prije započetog izvršenja. izvršenja. Gospodin zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu Hrvatski sabor, odnosno zakon je donesen u rujnu 2007. godine, a sada su uočeni neki nedostaci pa je u tom smislu potrebno pristupiti određenim izmjenama i dopunama. Tako se npr. u članku 1. predlaže propisati zabranu oglašavanja odnosno reklamiranja pružanja usluga u turizmu pute javnih glasila, interneta i slično, a sve u cilju sprečavanja sive ekonomije. Naime, primijetilo se da su doista ovakve vrste oglašavanja uzele maha, a da nema prema njima učinkovitih sankcija. Također značajna promjena u člancima 3. i 4. je i to što sada osoba koja pruža usluge na poljoprivrednom seljačkom gospodarstvu ne mora biti istodobno i vlasnik toga zemljišta. Pa su tako veće mogućnosti razvoja ovakvog oblika turizma, jer se također uočilo da je to jedan ograničavajući faktor, a potpuno je normalno i logično da netko može unajmiti zemljište i baviti se ovom vrstom turizma. Također se predlaže da se član seoskog seljačkog gospodarstva, dakle vlasniku pomažu i drugi članovi istog gospodarstva što je također po meni vrlo logično rješenje. Što se tiče kazni, one su precizno regulirane kao novčane kazne, a uz to prekršiteljima se po prvi puta uvodi i mogućnosti oduzimanja imovinske koristi koje su stekli i i pribavili kod bavljenja ovom djelatnošću. Dakle, ovo su samo neki detalji koje sam izdvojio jer je o tome prije bilo govora. Sve u svemu ovaj zakon i ove izmjene i dopune će donijeti poboljšanje kod bavljenja ovom djelatnošću, pa ću ga u tom smislu i podržati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ovim zakonom o izmjenama i dopunama zakona reći nekoliko riječi iako u ova dva dana mislim da smo o turizmu dosta pričali i očito je dobro dobro počela kada donosimo zakone sada na početku sezone. Ovdje je o ovom zakonu bitno reći da u zakonu koji je donesen 2007. godine uvidjelo se kroz ove tri godine da pojedine djelatnosti koje se pružaju u turizmu posebno u ruralnom turizmu u seljačkim domaćinstvima nisu bile zakonski predviđene i ako su se pružale mislim da je dobro da ih legaliziramo. Prvenstveno iz razloga da i pružatelji usluga u turizmu posebno u seljačkim domaćinstvima i sami su u više navrata tražili da se takve usluge prepišu u zakonu da ih mogu legalno obavljati. No, s druge strane nije nebitno da s ovim izmjenama zakona sprečava se siva ekonomija u području pružanja turističkih usluga što vidimo iz kaznenih odredbi koje su predviđene. Naravno ono što su svi oni koji se bave turizmom imali najveće primjedbe, a to je kada postoji nelojalna konkurencija. Nelojalna konkurencija postoji ako netko obavlja djelatnost izvan zakona ili nije registriran za tu djelatnost. ono što bih ja ovdje posebno istaknuo i što u ovim izmjenama zakona smatram izuzetno bitnim, to je iz područja turističkih agencija. članak u kojem se kaže da ministar pravilnikom može odrediti djelatnost turističke agencija, odnosno bolje rečeno užu specijalizaciju agencija, gdje će propisati i opremu i stručne ljude koji će voditi agenciju, a prvenstveno to je dobro za upravljanje destinacijama. Ali mislim da je za Hrvatsku izuzetno bitno kao turističku zemlju da se prepišu uvjeti profesionalni organizatori kongresa agencija koja to može raditi. Ja ću reći iz branše koja gotovo u svim djelatnostima ima najviše kongresnih događanja, edukacija, work shopova u svijetu, to je zdravstvo i medicina, gdje farmaceutska industrija ne štedi novce da bi razvijala kongresni turizam. I ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju mislim da su tu velike mogućnosti za razvoj kongresnog turizma, koji u ovom trenutku Hrvatska možda iskorištenost mogućnost kongresnog turizma ispod 10%. Jer svi mi koji hodamo, a često jesmo po kongresima u svijetu, vidimo da su to zaista ne turisti nego ljudi koje je netko poslao da nešto uče. Kongresi otprilike traju 7 dana, da su izuzetno zahtjevni kao što je rekao gospodin Beus, ali izuzetne platežne mogućnosti. I tako da u tom vidu turizma, ako napravimo dobar plan, razradimo ga, vas gospodine državni tajniče da pravilnik koji bude zaista bude i dijelom rigorozan u odobrenja odobrenja ili naziva profesionalni organizator kongresa. Jer imali smo prilike kada je Hrvatska domaćin nekakvog kongresa da je poplava agencija koje se nude na natječaju. Vi morate izabrati najjeftiniju to je po Zakonu o javnoj nabavi. I što se desi? Doživimo fijasko takvog jednog događanja, jednog kongresa i to nije svejedno kakvu ćemo poruku poslati u svijet i tim sudionicima kongresa. I mislim da se tu pruža velika šansa za turizam u Republici Hrvatskoj kroz cijelu godinu. I naravno da ću podržati ovaj dio koji se tiče seljačkih domaćinstava, jer dolazim iz Karlovačke županije koja je županija sa najvećim brojem noćenja u kontinentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj ne računajući grad Zagreb. I ovako jedna zakonska regulativa je inicijativa ljudi koji se bave tom djelatnošću u Karlovačkoj županiji i oni apsolutno ovo pozdravljaju. I na temelju svega rečenog, apsolutno ću podržati izmjene i donošenje ovakvog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. o pružanju usluga u turizmu, u prvom redu jer se otvara mogućnost razvoja ruralnog prostora i to na način da se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućuje pružanje dodatnih usluga kako bi se proširio krug takvih usluga, ali i obogatila turistička ponuda ruralnih krajeva, ali i ukupno Republike Hrvatske. Dodatne usluge odnose se u prvom redu na provedbu programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih uz poljoprivredu, tradicijske obrte i zatim na prezentaciju poljoprivrednog gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, na organizaciju izleta na goste koji koriste uslugu smještaja u seljačkim domaćinstvima. Držim dobrim također izmjenu koja kaže da se za pružanje usluga u seljačkim domaćinstvima ne mora nužno biti vlasnik objekta ili zemljišta na kojem će se pružati usluge već može biti osoba koja ima pravo korištenja objekta ili zemljišta. To je dosad bio značajan ograničavajući faktor za razvoj turizma na ruralnom području. Evo čuli smo i jučer podatak da je samo znači 262 seljačka domaćinstva u Republici Hrvatskoj da pružaju usluge u turizmu na ovim prostorima, a podsjetit ću da Republika Hrvatska ima preko 90% ruralnog područja i ogroman neiskorišten potencijal za razvoj ruralnog turizma. Važnost tog vida turizma ogleda se u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda sela, prezentaciji tradicije i tradicijske gastronomije i turističkih usluga, korištenju dakle sveg onog što imamo i to u značajnim količinama i izuzetne kvalitete. Ovo znači i otvaranje mogućnosti znači revitalizacije već postojeće tradicijske gradnje odnosno baštine u kojoj se daje jedna nova namjena ovom prostoru, ona turistička. Ruralni turizam, osobito turizam na seljačkim gospodarstvima, mora se sagledavati kao bitna sastavnica ukupnog održivog razvitka Republike Hrvatske. Iako se ruralnom turizmu do sada nije davala potrebna važnost, obzirom na značaj koji ima u stvaranju novih vrijednosti na ruralnim područjima, bilo je interesa i države i lokalne i područne samouprave, poduzetnika pojedinih, pojedinih institucija i za razvojem i za promidžbom ove djelatnosti. Pa ću samo podsjetiti na Deklaraciju o ruralnom turizmu koja je potpisana od većine hrvatskih županija, mnogih institucija i ustanova u Benkovcu 2008. godine. Očekujem da će i ova izmjena, znači uz izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti o kojem smo jučer raspravljali ovdje u Saboru, stvoriti bolje preduvjete za veću zainteresiranost seljačkih domaćinstava da se bave turizmom, da žive od turizma i daju jednu novu dimenziju ruralnom ruralnom prostoru, ali i jednu novu dimenziju turizmu Republike Hrvatske. Druga promjena iz ovog prijedloga odnosi se na poboljšanje kvalitete agencija kao značajnih subjekata u turizmu, naravno uz ispunjavanje svih onih uvjeta, uz ispunjavanje kako kako je i kolega Strikić rekao oštrih, rigoroznijih uvjeta. Znači, dana je mogućnost da se koriste kratice trgovačkih društava za upravljanje destinacijom, ali i profesionalnih organizatora kongresa što držim da će opet doprinijeti kvaliteti turističkih agencija, a i staviti naše turističke agencije u ravnopravan položaj sa agencijama u okruženju koje se bave turizmom. Podržavam i odredbe koje se odnose na poboljšanje učinkovitosti inspekcijskih nadzora te smanjivanju sive ekonomije u obavljanju svih turističkih djelatnosti, također izmjene kaznenih odredbi, ali i precizniji izričaj određenih odredbi. Postoje još neka područja vezana uz pružanje usluga u turizmu, a na kojima je riječ bila i na odboru za turizam gdje bi trebalo neka područja urediti. Evo spomenut ću samo samo dva, to je amatersko ronjenje, ali i vodiče znači strane koje dolaze u našu zemlju i njene vrijednosti i kulturne i povijesne predstavljaju na svoj način. A s druge strane imamo licencirane naše turističke vodiče kojima bi trebali povjeriti taj posao. Evo uz ove sugestije završit ću svoje izlaganje i podržati ove izmjene zakona. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. izmjene i dopune ovoga zakona iz ovih svih razloga koji su ovdje izrečeni, a posebice zbog unapređenja kvalitete usluge, a što je u vezi sa usklađenjem s nama konkurentskim zemljama o čemu je državni tajnik već govorio. Ono što je posebno za pozdraviti je da će agencije uz naznaku biti legitimirane i dobiti licencu od strane ministra sa naznakom kratice Destination managment company za upravljanje destinacijom i ove druge koje se odnose na profesionalno organiziranje kongresa. Smatram da je to jedan veliki iskorak i da će ovim agencijama dati dodatnu težinu. Što se tiče seoskih domaćinstava, u svakom slučaju podržavam ovaj dio koji smatram velikim iskorakom i napretkom, radi se o nositelju ili članu obiteljskog gospodarstva koji ne mora biti vlasnik nego korisnik ili koncesionar što omogućava lakše poslovanje u svakom slučaju motivira seoska domaćinstva i građane Hrvatske koji žive na ruralnom području da se bave tom djelatnošću. ugostiteljskoj djelatnosti, povećava se broj onih koji mogu organizirati grupe sa 50 na 80. Definitivno je tu i veća motivacija, vodi se računa i o tradiciji, očuvanju krajobraza, a posebno održivom razvoju o kojemu stalno govorimo. Ono što je bitno to je da kod ovog seoskog ili ruralnog turizma ne grade se, uglavnom se ne grade novi kapaciteti nego se koriste postojeći, a baština se revitalizira i dobiva novu namjenu, ovoga puta turističku. Bitno je napomenuti i ovu treću komponentu koju mijenjate, a to je sivo tržište koje se definitivno smanjuje jer sivo tržište šteti i državnom proračunu i lokalnim proračunima vjerujem da će ove mjere koje smo jučer uveli u onaj Zakon o ugostiteljstvu i danas u ovaj o pružanju turističkih usluga bitno unaprijediti odnosno jer gospodarski inspektori dobivaju veće ovlasti. Ono zbog čega sam se posebno javila, naravno podržavam ovaj zakon, je ovaj dio koji se odnosi na turističke vodiče. Više puta mi se obratila i predsjednica Udruženja hrvatskih vodiča i predsjednica Udruženja vodiča Dubrovnika s primjedbom kako na području naših gradova, posebno na dubrovačkom području ilegalno vodiči s područja susjedne Crne Gore. Nije problem što su oni iz inozemstva. Vidim da ste u kaznenim odredbama jasno ovdje naveli da se prethodno treba obavijestiti nadležna ispostava jedinice Državnog inspektorata i da pod tim uvjetima mogu raditi taj posao. Dakle, mora imati, davati usluge u skladu sa izdanim odobrenjem kako govori članak 65. Međutim, radi se o tome da prije svega treba spriječiti sivu ekonomiju i na ovom području, a drugi razlog je iskrivljavanje povijesnih činjenica. Posebno je osjetljivo područje najnovije povijesti dubrovačke. Vi znate tamo da imamo tri ploče u gradu na tri ulaza u grad na kojima su obilježeni obilježeni svi objekti, spomenici, kuće koji su pogođeni, a ima ih više od 2000 pogodaka za vrijeme srpsko-crnogorske agresije na Dubrovnik. svi vodiči koji vode u grad, govorim o našim vodičima je prvo na ulazu u grad pokazuju tu ploču i odatle kreće pregled grada. Sad možete zamisliti što priča vodič iz Crne Gore na tom mjestu i mislim da vi gospodine državni tajniče, obzirom da dolazimo iz istog područja mislim da treba kao što vam je i Odbor za turizam i u raspravi danas kazao ugraditi odredbe kojima se definitivno sprječava legalan rad inozemnih turističkih vodiča jer imamo dovoljno naših vodiča koji nemaju posla. Mislim da u tom smislu bi trebalo možda još pogledati i ovaj članak 65. na koji način to regulirati. Jer koja je to inspekcija koja kontrolira ono što vodiči za vrijeme pregleda grada govore stranim turistima. Mislim da je ovo važno i zato sam se i najviše javila. Ali sve u svemu podržavam prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona. završni osvrt državni tajnik Ivo Mujo. Izvolite. **Mujo, Ivo** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, evo zahvaljujem se na raspravi i na podršci koju ste iznijeli vezano za izmjenu i dopunu ovog zakona. Razmotrit ću posebno ovo što je zadnje rečeno, pa ćemo vidjeti je li moguće, odnosno ima li potrebe ove stvari još amandmanom definirati. Želim samo naglasiti nekoliko stvari da ne ostane nedorečeno, jer je ovdje rečeno da ministarstvo, da nije dovoljno za razvoj seoskog turizma samo izmjena i dopuna zakona. Ja sam naglasio i opet naglašavam. Ministarstvo je u vremenu koje je iza nas pokrenulo kreditnu liniju najpovoljniju u Republici Hrvatskoj koju dodjeljuje do 300000 eura i podijelili smo preko 100 takvih kredita za razvoj turizma na selu. Mi smo u proteklom vremenu, a i u buduće vrijeme dijelimo bespovratna sredstva za razvoj ruralnog ruralnog turizma kroz programe Baština, Zelena brazda, a i druge programe, a i koordiniramo raspodjelu sredstava Ministarstva poljoprivrede za ovu namjenu, a posebno onu koja će doći u devetom mjesecu program IPARD i proveli smo sustavnu edukaciju poduzetnika na ruralnim područjima koji imaju namjeru i koji žele i koji planiraju krenuti sa ovakvim poslovanjem. nakon donošenja, nakon izglasavanja ovih zakonskih odredbi Ministarstvo turizma će u najskorijem roku izraditi, odnosno izmijeniti ili liberalizirati pravilnike koji prate ovaj zakon kako bi onda operativno se mogao čim prije i što kvalitetnije primijeniti na terenu. Evo zahvaljujem još jedanput. **Šeks, Vladimir